Þær sorgarfréttir hafa borist okkur alþingismönnum að Anna Kolbrún Árnadóttir, fyrrverandi alþingismaður og núverandi varaþingmaður, hafi látist á Sjúkrahúsinu á Akureyri í gærmorgun.

veiðar eiga auðvitað að heyra fortíðinni til. Notaðar eru frumstæðar aðferðir og ósiðlegar. Þær fara gegn dýraverndarlögum og eiga einfaldlega ekki að sjást lengur miðað við nútímakröfur. Dýrin þjást í margar mínútur eftir sprengiskutla og oft fleiri en einn. Matvælastofnun hefur nú staðfest að veiðarnar uppfylli ekki markmið laga um dýravelferð. Við hljótum því að spyrja: Hvert er planið? Erlendir og innlendir fjölmiðlar hafa þegar hafið umfjöllun um væntanlegar veiðar í sumar, eðlilega. Stór hluti heimsbyggðarinnar lítur á hvalveiðar sem dýraníð og Íslendingar gera það líka. Skoðanakönnun frá því í fyrra gefur til kynna að um 65% Íslendinga telji hvalveiðar hafa neikvæð áhrif á orðspor landsins. Hæstv. matvælaráðherra telur sig ekki hafa heimild til að afturkalla leyfi Hvals hf. til að stunda þessar frumstæðu veiðar sem ég og fleiri lögfróðir teljum hins vegar að sé ekki rétt. Hún getur a.m.k.

Hvernig á að skýra málið fyrir umheiminum á meðan tugir eða hundruð hvala hljóta kvalafullan dauðdaga hér í sumar og heimspressan sýnir beint frá? Til hvaða aðgerða ætlar hún að grípa til að verja alþjóðlegt orðspor okkar ef halda á þessum algerlega óverjandi veiðum áfram í boði ríkisstjórnarinnar? Ég vil einfaldlega fá hennar persónulega mat á því. Telur hún rétt pólitískt og siðferðilega að halda áfram með þessar hvalveiðar

hennar að gæta í hvívetna hagsmuna Íslands, eins og hv. þingmaður kom inn á, gagnvart öðrum ríkjum og þar með talið að standa vörð um orðspor lands og þjóðar. Niðurstöður í þessari nýútkomnu skýrslu MAST fyrir matvælaráðuneytið eru dapurleg lesning en meginatriði skýrslunnar er að bæði hlutfall dýra sem drepst strax og tími til dauða þeirra dýra sem ekki drepast strax sé mun verra en var samkvæmt rannsókn sem var gerð árið 2014.

Ég sé svo sem að nú þegar hefur verið brugðist við því að einhverju leyti. Í samhengi orðsporsáhættu er að sama skapi rétt að hafa í huga að það er ekki íslenska ríkið eða þjóðin sem standa fyrir hvalveiðum til að afla afurða fyrir heimsmarkaði heldur eitt tiltekið fyrirtæki sem stundar veiðarnar til útflutnings. En auðvitað erum við meðvituð um að þau vinnubrögð og veiðiaðferðir sem skýrslan leiðir í ljós er um þessar mundir umfjöllunarefni í fjölmiðlum erlendis og athygli sem beinist að Íslandi vegna þess er ekki jákvæð. Við í ráðuneytinu höfum undirbúið okkur fyrir þessa umfjöllun og fylgjumst grannt með henni.

hvort það er efnahagslega skynsamlegt út frá framboði og eftirspurn og öðrum áhrifum.

sem flokkurinn velur að standa vörð um. Frelsi eins manns til að veiða hval á mjög ósiðlegan og óverjandi hátt.

að halda áfram þessum veiðum. Auðvitað finnst mér það kannski líka bara eftir bókinni að flokkurinn ætlar að standa vörð um frelsi í atvinnugrein sem að mínu mati heyrir fortíðinni til. (Forseti hringir.) Ég vil hvetja hæstv. ráðherra að gefa út skýr skilaboð um að að við ætlum ekki að halda áfram þessum hvalveiðum. (Forseti hringir.) Tækifærið er hjá ríkisstjórninni sem er núna undir forystu Vinstri grænna og það er kaldhæðnislegt ef við ætlum að halda áfram þessum veiðum í þeirra boði. Herra forseti. Þannig að ég sé alveg skýr hvað varðar mína afstöðu til áframhaldandi veiða þá hef ég hingað til verið þeirrar skoðunar og er þeirrar skoðunar enn þá að það sé að sjálfsögðu skýr réttur hverrar þjóðar að nýta auðlindir sínar á sjálfbæran og ábyrgan hátt. Það snýst bæði um sjálfbærar veiðar en líka ábyrgan hátt. Í þessari skýrslu koma fram athugasemdir um atriði sem betur mega fara og þar af leiðandi þurfa þessar veiðar, eins og öll önnur auðlindanýting, að sjálfsögðu að vera ábyrgar og sjálfbærar. Í því felst að tryggja verður sjónarmið um dýravelferð við alla hagnýtingu dýra, hvort sem er við búfjárhald eða veiðar. Ráðherra sem fer með málaflokkinn hefur verið skýr um þær lagaheimildir sem hún hefur. Við erum bara einfaldlega með leyfi í gildi

Reykjavíkurborg sendi umsögn þegar málið var afgreitt hérna á þingi sem benti til þess að kostnaðurinn yrði miklu, miklu meiri og raunin virðist vera sú að það sé að raungerast.

„Það er náttúrulega bara þungt að vera talað um það sem við teljum almenn og mikilvæg mannréttindi sem byrði og kostnað.“ Fyrir tæpum fimm árum voru undirritaðar nokkrar reglugerðir um þessa bættu þjónustu við fatlað fólk, það átti að stytta biðlista og tryggja þetta aðgengi. Það var fyrir tæpum fimm árum síðan.

Hver er að stoppa þessa innleiðingu? Hvað þurfum við að gera til að klára þetta verkefni, þetta sjálfsagða verkefni fyrir fólk sem hefur það sem allra erfiðast í samfélaginu?

hvernig kostnaðarskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga yrði háttað í framhaldinu. Stjórnvöld settu á þessu ári 5 milljarða í málaflokkinn

með hvaða hætti þessi ágæti starfshópur mun skila af sér og vonandi fáum við þá meiri fyrirsjáanleika og meiri festu í það með hvaða hætti þessi kostnaður mun skiptast á milli sveitarfélaga og ríkisins. Þetta tengist að ákveðnu marki húsnæðismálum

og tryggðum fjármagn til að ráðast í þær aðgerðir. Þetta er gríðarleg fjölgun á samningum sem þarna koma til, þetta eru 55 samningar ef ég man þetta

En það eru stórar áskoranir í þessum málaflokki. Hluti af þeim snýr að húsnæðisuppbyggingu og það er verkefni sem við þurfum að gera gangskör í, og ég er alveg sammála því að auðvitað er það samstarfsverkefni.

Það er komin upp vandræðaleg staða vegna útgáfu og sölu upprunaábyrgða á raforku sem framleidd er hér á landi. Evrópsk samtök útgefenda upprunaábyrgðanna fullyrða að hér á landi sé vinnsla grænnar orku tvítalin. Orkumálastjóri segir að stofnunin hafi engin úrræði til að grípa inn í en lengi hafi verið bent á að úrbóta sé þörf. var reyndar einnig bent í gagnmerkri skýrslu sem Hrafnhildur Bragadóttir og Birna Hallsdóttir unnu fyrir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið árið 2016. Meginniðurstaða hennar var að hætta sé á tvítalningu í núverandi kerfi hér á landi. Upprunaábyrgðir eru sjálfstæð söluvara án tengsla við uppruna orkunnar. Það má velta því fyrir sér hvort þetta sé einhvers konar kapítalísk snilli eða bara hugmynd sem vekur óþægileg hugrenningatengsl við aðrar fjármálaafurðir eins og vafninga. En skilyrði þess að kerfi með upprunaábyrgðir þjóni markmiði sínu er að aðeins sé gefin út ein upprunaábyrgð á hverja einingu eða hverja megavattstund. Ég fullyrði að staðan sem komin er upp hefur neikvæð áhrif á ímynd og trúverðugleika Íslands sem raforkuframleiðenda en einnig inn á við það stríðir gegn almennri skynsemi fólks að sala á upprunaábyrgðum valdi því í okkar lokaða raforkukerfi að uppruni orkunnar sé tilgreindur sem kjarnorka eða kol. Skráninguna þarf augljóslega að laga og þessi staða bakar orkuframleiðendum hér á landi auðvitað tjón. En handan við þessa stöðu er hins vegar önnur spurning sem þarf að svara: Erum við komin þangað að öll fyrirtæki sem selja vöru og fullyrða að hún sé framleidd með grænni raforku þurfi framvegis að kaupa vottaða upprunaábyrgð?

Það er umræða um þetta í Noregi eins og hér. Hv. þingmaður fer yfir hluti sem mér finnst vera frekar augljósir. Mér finnst þetta ekki vera einfalt mál en þarna eru miklir hagsmunir undir.

og það eru augljóslega ákveðnar hættur fyrir okkur Íslendinga þegar að þessu kemur. Þegar þetta mál kemur upp, sem ég hafði ekki neina vitneskju um, var það mitt verk að kalla eftir upplýsingum um stöðu málsins.

En það sem hefur klikkað hér á landi er greinilega skráningin því annars værum við ekki í þessari stöðu. Þar koma stjórnvöld inn og þar, eins og orkumálastjóri benti á, þurfa að vera til úrræði til að grípa í taumana ef við stöndum frammi fyrir því að um tvítalningu sé að ræða. Það er svo bara allt önnur saga hvort okkur finnist að þetta kerfi sé þannig hannað að það nái settum árangri, sem á víst að vera að auka hlutdeild endurnýjanlegrar orku á raforkumarkaðnum í Evrópusambandinu.

Ég man ekki eftir umræðu um það þegar ákveðið var að fara í það, þetta er svo sannarlega mikið og opinbert fyrirtæki og fyrirtæki hljóta að taka ábyrgð á sínum gjörðum. Ég veit ekki til þess að þetta séu — og hef ég oft beitt mér fyrir því að hjálpa þeim sem minnst mega sín í þessu samfélagi og mun halda því áfram. Þessi fyrirtæki eru ekki þar. En síðan þurfum við — það er tvennt og það sem við erum að gera er að við erum að skoða þá stöðu sem þarna er uppi og og meta það hvort og hvers konar áhætta er fyrir íslenska þjóð ef eitthvað slíkt er uppi. En síðan er hitt, og ég hvika ekkert frá því, að við þurfum að ræða þetta fyrirkomulag sem er komið frá Evrópusambandinu

Þann 13. júní árið 2021 voru einungis sjö þingmenn fjarstaddir en 56 viðstaddir í þessum sal þegar einróma var samþykkt sú tillaga að stofna skyldi embætti hagsmunafulltrúa eldri borgara.

við getum haft mörg fögur orð um. Flokkur fólksins fagnaði þessu alveg sérstaklega því að í þessari samþykkt þingheims kristallaðist uppskera starfs flokksins í þau fjögur ár sem hann hafði starfað hér á þinginu og miklar þakkir voru veittar þeim sem þarna stóðu saman um málið. Skipaður skyldi hópur er skila skyldi fyrir 1. apríl 2022 tillögum um hvers konar umfang, fjármögnun og annað, skyldi útfærast með þessari þingsamþykkt. Það gekk reyndar ekki eftir. 1. apríl var það ekki, það var ekki aprílgabb en það var ekki staðið við fyrirheitin um að skila inn þeim tillögum er skyldi taka mið af. Í dag erum við að fjalla um tillögu sem er um margt ágæt en engan veginn það sem sammælst var um. Ég treysti því

og sá sem hér stendur skipaði starfshóp til að vinna að þessu máli. Í þeim starfshópi var fulltrúi Alzheimersamtakanna, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Landssambands eldri borgara, heilbrigðisráðuneytisins og félagsmálaráðuneytisins. Niðurstaða þess hóps var sú að það væri skynsamlegra, eins og málin standa núna, að efla ráðgjöf til eldra fólks og upplýsingagjöf, m.a. vegna þess að til staðar eru eftirlitsstofnanir eins og Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála, sem var sett á fót um áramótin embætti landlæknis sem væru að sinna ákveðnum hluta þeirra kvartana sem geta komið upp þegar um er að ræða þjónustu við eldra fólk.

til þess að meta eitthvað sem búið er að leggja til, og vissulega samþykkja sem þingsályktunartillögu frá Alþingi, þá held ég að það sé ekki endilega neikvætt heldur er það jákvætt. Viljum við ekki byggja undir þær ákvarðanir sem hér eru teknar með sem faglegustum hætti? hætti? Það sem Flokkur fólksins fer hér fram með og ruglar síðan saman við aðgerðaáætlun sem hér er til afgreiðslu síðar í dag er ekkert annað en stormur í vatnsglasi vegna þess að þeim finnst sennilega þessi aðgerðaáætlun bara allt of góð og allt of gott að hún komi frá hæstv. ríkisstjórn.

Virðulegi forseti. „Gæti sparað 150 milljarða“, sagði í fyrirsögn Moggans í fyrstu frétt af hugmyndum fjármálaráðherra. Ég játa að forvitni mín kviknaði enda hefur verið kallað eftir því að fjármálaráðherra sýni aðhald, en jafnan án árangurs. Fréttin fjallar síðan reyndar um gjaldþrot ÍL-sjóðs eftir einhver 12 ár. Ég klóraði mér í hausnum: Hvernig gat gjaldþrot skilað sparnaði upp á 150 milljarða? Stutta svarið er að auðvitað er enginn sparnaður í kortunum. Hugmynd fjármálaráðherra var sú að spara ríkissjóði þessa milljarða með því að standa ekki við skuldbindingar sínar heldur láta lífeyrissjóði taka á sig fjártjónið. Fjármálaráðherra boðaði samkomulag en fylgdi þeim orðum eftir með hótun: Náist ekki samkomulag eins og fjármálaráðherra vill verður sjóðnum slitið með lögum. Síðan þá hafa viðsemjendur fjármálaráðherra, lífeyrissjóðirnir, auðvitað komist að þeirri niðurstöðu að þeir geti ekki gert almenningi það að semja þannig að skuldbindingar og samningar standi ekki, að þeir hafi ekki heimild til að samþykkja það að líftími skuldabréfa standi ekki. Og þá er lagasetning nú boðuð til að knýja fram vilja ráðherrans. En hver verða áhrifin á lífeyrisþega, áhrifin á framtíðarkynslóðir þegar íslenska ríkið hefur sýnt það í verki að það virðir einfaldlega ekki eignarrétt? Forseti. Vandinn er óumdeildur. Árið 2004 voru gerðar breytingar á fyrirkomulagi fjármögnunar Íbúðalánasjóðs sem fólu í sér að sjóðurinn var fjármagnaður með óuppgreiðanlegum skuldabréfum, verðtryggðum á föstum vöxtum. Áhætta ríkisins var glannaleg því að lánþegar höfðu heimild til að greiða upp lán sín hvenær sem er, ríkið var fast en lánþeginn ekki. Og nú á að breyta þessum skuldabréfum með lögum. Vandinn er bara sá að fjármálaráðherra er þar brotlegur við stjórnarskrá. Alþingi þarf auðvitað að ræða vandlega hvernig á að leysa stöðu ÍL-sjóðs og Viðreisn mun ekki veigra sér við slíkri umræðu. En lausnirnar verða að vera byggðar á sanngirni og að lágmarki að vera löglegar. Það er ekki hægt að tækla pólitísk mistök með því að gera önnur stærri. Meðferðin má ekki vera hættulegri en sjálfur sjúkdómurinn og stjórnvöld ættu að setjast við samningaborðið og reyna að ná fram skynsamlegri og löglegri lendingu. Fyrir liggja tvö vel rökstudd lögfræðiálit um að í boðaðri lagasetningu felist brot á eignarréttarákvæði stjórnarskrár sem muni framkalla bótaskyldu ríkissjóðs. Hvers vegna hefur formaður Sjálfstæðisflokksins engar áhyggjur af því að tillögur hans séu taldar aðför að eignarréttinum sjálfum? Málið er í mínum huga skýrt lagalega; þessar hugmyndir fela í sér brot á stjórnarskrá. Pólitískt markar þessi hugmynd hins vegar viss tímamót, að formaður Sjálfstæðisflokksins ætli að virða eignarréttindi fólks að vettugi. Lífeyrissjóðirnir, fulltrúar, lífeyrisþega landsins, hafa sagt að þessar tillögur muni leiða til dómsmála. Dómsmál um stöðu eignarréttarins á Íslandi muni setja viðskiptalífið í uppnám, hafa alvarleg áhrif á trúverðugleika ríkissjóðs. Og hver verður staða ríkissjóðs í samningum þegar þetta er orðsporið? Hvaða lánskjör bjóðast stjórnvöldum sem ganga svona fram? Forseti. Fjármálaráðherra hefur talað um þetta mál eins og hann sé með þessu að sýna ábyrgð, að hann sé með þessu að gæta hagsmuna ríkissjóðs og framtíðarkynslóða.

Þegar ríkið hefur fýrað upp í dómsmál þar sem Sjálfstæðisflokkurinn er í stríði við lífeyrisþega, skaðað eðlilegt traust um að gerðir samningar standi? Þjónar það hagsmunum framtíðarkynslóða? Auðvitað ekki. Og það þjónar heldur ekki hagsmunum ríkissjóðs til lengri tíma. Forseti. Spurningar mínar í dag varða stöðu lífeyrissjóðanna sem settust við samningaborð með stjórnvöldum í kjölfar hótana fjármálaráðherra um lagasetningu ef samningaviðræður skiluðu ekki árangri. Spurningar mínar lúta að því hvaða greiningar lágu fyrir innan fjármálaráðuneytisins á sínum tíma um möguleg viðbrögð markaðarins við yfirlýsingum ráðherrans á sínum tíma og á áhrifum á lánshæfismat. Spurningar mínar lúta að því hvað ráðherra segir um áhrif af boðaðri lagasetningu á trúverðugleika ríkissjóðs á fjármálamörkuðum. Lífeyrissjóðirnir hafa talað um það að samkomulagið sem fjármálaráðherra boðaði myndi fela í sér skerðingar á eignum lífeyrissjóðanna sem myndu leiða til tuga milljarða króna tjóns. Telur ráðherra að lífeyrissjóðirnir hafi allir sem einn misskilið tillögur Hvaða augum lítur hann þung orð í lögfræðiálitum? Tilvitnuð orð um það sem mætti spara byggja á því að grípa strax inn, að bregðast við augljósri stöðu um að sjóðurinn eigi ekki fyrir skuldbindingum sínum og með því að ríkissjóður gangi ekki lengra en hann hefur lofað samkvæmt þeim skilmálum sem undirritaðir hafa verið, með því að fara ekki leið hv. þingmanns um að gera ekki neitt í stöðunni, ríkið leggist bara flatt og lofi greiðslum langt umfram það sem áður hefur verið gert með þeirri ábyrgð sem undirrituð var. Þannig er hægt að koma í veg fyrir það tjón sem hv. þingmaður viðurkenndi í upphafi ræðu sinnar að hún skildi ekki. Ég þakka fyrir tækifærið til að koma hér upp og ég verð að segja alveg eins og er að mér finnst dálítið dapurlegt að í þessum sal skuli ríkissjóður ekki eiga fleiri vini. Ég verð að segja alveg eins og er að það slær mig undarlega þegar þingmenn standa hér upp og tala um það að hugmyndir séu brot á stjórnarskrá. Bara hugmyndin um að gera eitthvað í málinu er brot á stjórnarskrá, sagði hv. þingmaður. Þvílíkt og annað eins. Þvílíkt og annað eins,

Hér er vísað í lögfræðiálit en auðvitað sleppt því að vísa í þau lögfræðiálit sem skýrsla ráðuneytis míns til þingsins byggði á. Það kemur ekkert á óvart þegar menn ákveða að taka einungis upp málstað þeirra sem hafa hagsmuni í málinu, kröfuhafanna sjálfra, og flytja hér inni í þingsal að menn hafi komist að sömu niðurstöðu og þeir sem halda á hagsmunum. Það kemur mér bara ekki neitt á óvart. Markmið stjórnvalda með því að leggja til slit og uppgjör ÍL-sjóðs, mál sem ekki er komið fram hér á þingi,

umræðu um að það borgaði sig fyrir ríkissjóð að taka á sig ábyrgðir langt umfram skyldu, t.d. í Icesave-málinu. Þeir voru ófáir sem komu hingað upp og sögðu: Ef við tökum ekki á okkur þessar kröfur höfum við tapað siðferðilega

sem uppi voru hafnar gegn íslenska ríkinu í upphafi varð niðurstaðan allt önnur, miklu hagstæðari fyrir ríkið og ríkissjóð. Og hvernig taka markaðirnir slíku? Jú, þeir treysta þeim sem skuldar minna, þeir treysta honum betur heldur en þeim sem skuldar meira. Alveg nákvæmlega eins og í þessum málum. Ef ríkissjóður færi nú að taka á sig skuldir og skuldbindingar umfram það sem áður hefur verið lofað er það ekkert líklegt til að auka traust markaðanna. Það er einfaldlega þannig. Varðandi stöðu kröfuhafanna er það helst að segja á þessum tímapunkti að þeir eru einfaldlega upplýstir um að okkur er full alvara um að finna lausn á fyrirliggjandi vanda. Við höfum lagt aðaláherslu á það að ná viðunandi lausn í samningum. Það hefur ekki reynst mögulegt til þessa. Með áformaskjalinu hafa kröfuhafar tök á að meta stöðu sína miðað við mögulega lagasetningu og geta enn, eins og fram kemur í áformaskjalinu, stefnt að því að ná betri útkomu úr samningum. Sú staða er óbreytt að lagafrumvarp verður aðeins lagt fyrir Alþingi ef samningaviðræður eða tilraunir til að koma á samningum verða árangurslausar.

lánstraust ríkissjóðs að fara fram á það að skilmálum skuldabréfanna yrði fylgt í einu og öllu. Hér er um það að ræða að ríkissjóður vill koma á með skipulegum hætti uppgjöri á skuldbindingunni og greiða að fullu þann höfuðstól sem ábyrgðin stendur að baki. Í þessu efni er líka sjálfsagt að geta þess

Ég held að það sé erfitt að finna meiri sérfræðing í skuldabréfamálum ríkissjóða en þann ágæta lögmann og lögfræðing og byggja hugmyndir okkar m.a. á slíkum ráðleggingum. Virðulegi forseti. Hér er verið að ræða mál sem ekki er fram komið á Alþingi, ekki í fyrsta skipti. Það liggja sömuleiðis fyrir skrifleg svör, (Forseti hringir.) sem ég vísa í, til þingsins. Ég fagna hverju tækifæri til að ræða þetta mál en ég kalla eftir því að menn haldi aðeins aftur af sér

ef það stæði til að fylgja algerlega þeim lögum og leikreglum sem eru í gildi, þá þyrfti auðvitað ráðherra ekkert að standa hérna í einhverjum slagsmálum við lífeyrissjóðina í landinu. Þá þyrfti ráðherra ekki að leggja fram frumvarp um að slíta ÍL-sjóði til að demba byrðunum yfir á lífeyrissjóðina. Höfum það alveg á hreinu að það er ríkisstofnun sem gaf út þessi skuldabréf með mjög skýrum skilmálum. Af því að hæstv. ráðherra talaði um skýra skilmála hér áðan þá veltir maður fyrir sér hvort hann hafi lesið og velt fyrir sér þessum skýru skilmálum. Nei, nei. Það er tilgreindur ákveðinn lánstími, þetta eru óuppgreiðanleg bréf. Þetta eru bara mjög skýrir skilmálar af ríkistryggðum bréfum og á þessum grundvelli hafa bréfin verið verðmetin á markaði. Þetta eru kröfur sem njóta eignarréttarverndar stjórnarskrárinnar og mannréttindasáttmála Evrópu, eins og Róbert Spanó bendir á sem segist ekki þekkja nein dæmi um viðlíka aðgerðir og hæstv. fjármálaráðherra er að hóta í sögu dómaframkvæmdar MDE.

verður að minna á þetta tvennt: Annars vegar að ræðumaður hafi hljóð til að ljúka máli sínu (Gripið fram í.)og svo hins vegar að ræðumenn gæti þess að fara ekki út fyrir tímamörk.

Við erum hér enn á ný að ræða um ÍL-sjóð, mál úr fortíðinni sem þarf að leiða ofan í jörð. Líkt og ég kom inn á í umræðum hér fyrr í vetur er mikilvægt að gera sér grein fyrir tilurð ÍL-sjóðs að það sé hægt. Það þarf að horfa allt aftur til ársins 2004 og ákvarðana sem teknar voru á þeim tíma í þessum sal hér þar sem ákveðið var að lántakendur gætu greitt sín lán. Að sjálfsögðu nýtti almenningur í landinu sér betri lána- og vaxtakjör hjá bönkunum sem aftur veikti stöðu Íbúðalánasjóðs. Oft væri gott að geta horft inn í kristalskúlu og séð fyrir sér þróun vaxta til framtíðar en það er því miður ekki hægt. Það er ekki alltaf svo að hægt sé að sjá fyrir afleiðingar af þeim ákvörðunum sem teknar eru í þessum sal þrátt fyrir mikinn vilja og góðan metnað. Það er erfitt verkefni sem hæstv. fjármálaráðherra þarf hér að glíma við en að mínu mati er verið að reyna að gera það eins vel og hægt er. Það væri vænlegast, bæði fyrir ríkið sem og lífeyrissjóðina, að samningar næðust um þetta flókna verkefni.

Hafa í því samhengi verið ræddar mögulegar leiðir sem komi til með að takmarka áhrif á fjárhag sjóðanna og leiðir til þess að ávaxta eignir og íbúðabréf? Með öðrum orðum: Þarf tap sjóðanna að verða jafn mikið og gefið er í skyn ef aðilar setjast að borðum og leita leiða sem eru hagfelldar fyrir báða aðila? Virðulegi forseti. Eftir hrun seldi Íbúðalánasjóður frá sér um 4.300 íbúðir á gjafverði. Íbúðirnar voru seldar til leigufélaga sem fengu jafnvel lánað á hagstæðum kjörum fyrir stærstum hluta kaupverðsins. Leiða má líkum að því að þær séu grunnur auðæva þeirra nú. Engum sögum fer hins vegar af fólkinu sem bjó í þessum íbúðum, engum sögum fer af fólkinu sem þarna missti heimili sín vegna stökkbreyttra lána, vegna aðstæðna sem það bar enga ábyrgð á. Í stað þess að hjálpa þessu fólki voru íbúðir þess hirtar af þeim, annaðhvort á nauðungarsölu eða gegnum einhvers konar samkomulag, og seldar fjársterkum aðilum sem margir hverjir höfðu auðgast á árunum fyrir hrun. Kannski fékk sumt af þessu fólki að leigja heimili sín áfram af nýjum eigendum en öðrum var klárlega hent út. Enginn hefur haft áhuga á því að kanna hag þessa fólks eða annarra fjölskyldna sem misstu allt sitt eftir hrunið, enda gætu mjög óþægilegir hlutir komið í ljós sem engin ríkisstjórn frá hruni vill að fréttist. Hitt er ljóst að leigumarkaðurinn óx í svo til sama mæli og íbúðirnar voru hirtar af fólki. Sá vöxtur hefur síður en svo gengið til baka þannig að sennilega er flest þetta fólk enn þá fast þar. Þessi mistök og þetta miskunnarleysi gagnvart viðskiptavinum sjóðsins má alls ekki endurtaka sig. Verði Íbúðalánasjóður leystur upp þarf að huga sérstaklega að hagsmunum neytenda, þ.e. heimila sem enn eru með lán frá Íbúðalánasjóði. Það verður að huga að því hvað eigi að verða um þá neytendur sem enn skulda Íbúðalánasjóði húsnæðislán. Er ætlunin að selja lán þeirra í einhvers konar vafningum, öðrum kröfuhöfum til innheimtu, eða jafnvel sjóðinn í heild? Ef svo er, hvernig verða hagsmunir og réttindi þeirra í þeim viðskiptum tryggð? Sporin hræða. Sú skelfing sem gerðist þegar lánasöfn sparisjóðanna og Frjálsa fjárfestingarbankans voru sett í umsjón sérstaks félags sem kallað var Drómi er okkur mörgum enn í fersku minni. Við viljum alls ekki horfa upp á Dróma 2, eða hvað? Er fjármálaráðherra tilbúinn til að ábyrgjast að lántakendur Íbúðalánasjóðs muni í engu glata réttindum sínum verði lán þeirra framseld öðrum kröfuhöfum? Í þetta skipti er ekki í boði að henda neytendum út á guð og gaddinn. Réttindi og hagsmunir þeirra verða að vera í forgangi.

Forseti. Þetta er mikið og áhugavert mál. Hérna er fjármálaráðherra og segir ýmsa hluti hátt og með mikilli innlifun, varar fólk við stórkarlalegum yfirlýsingum um 150 milljarða kr. sparnað. Nei, það var annars hann sem var með yfirlýsingar um 150 milljarða kr. sparnað. Hann sneri þessu við. Hvað skyldi vera í gangi hérna? Hérna er borið upp að það þurfi að passa upp á það að hérna séu hagsmunaaðilar og kröfuhafar og þeirra lögfræðiálit séu nú ekkert marktæk, alls ekki neitt marktæk. Lífeyrisþegarnir hérna í landinu, þeir eru þarna undir. hverjum treystir markaðurinn? Er það þeim sem skulda lítið, skulda mikið eða þeim sem borga? Er það ekki þeim sem borga skuldirnar sínar sem markaðirnir treysta þegar allt kemur til alls?

hérna erum við að glíma við ákveðna pólitíska ákvörðun. Það var varað við einmitt þessu vandamáli sem við erum að glíma við núna, þessari áhættu sem fylgdi því að það er ekki hægt að greiða upp lánin, greiða upp hlutina. Það virðist vera pólitísk ákvörðun um að halda þessum bréfum óuppgreiðanlegum. Hver ber nákvæmlega ábyrgð á þeirri ákvörðun er ekki hægt að benda beint á, að öðru leyti heldur en ríkisstjórnina á þessum tíma. Ef þessi bréf hefðu verið uppgreiðanleg af hálfu ríkisins, af hálfu Íbúðalánasjóðs, þá værum við ekki í þessum vanda. Þetta er nákvæmlega vandinn sem var bent á og þess vegna erum við í þessum mínus sem er verið að ræða. Það er mjög áhugavert að lesa t.d. rannsóknarskýrslu Alþingis um Íbúðalánasjóð hvað þetta varðar. Það eru ýmis flókin mál þar á bak við

Þessi umræða fjallar, eins og hér hefur verið rætt, um afleiðingar ákvarðana sem voru teknar fyrir hartnær 20 árum. Eins og við öll vitum er fjárhagsvandi ÍL-sjóðs arfleifð þeirra breytinga sem gerðar voru á húsbréfakerfi þáverandi Íbúðalánasjóðs árið 2004, saga sem við þekkjum flest og hefur verið rakin hér margoft í ræðustóli Alþingis. Það er fjöldi lagatæknilegra atriða sem má deila um, eins og oft er þegar ólíkir hagsmunir og ólík sjónarmið koma saman, ég tel umfram annað að við verðum að ræða og nálgast þetta mál með hagsmuni almennings í huga. Ég tel áform hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra ábyrg og að þau sýni þá fyrirhyggju sem þarf til að koma í veg fyrir að vandinn vaxi enn frekar. Það væri óábyrgt ef ríkissjóður biði átekta eftir fyrirsjáanlegu þroti ÍL-sjóðs. Það er alveg ljóst að það er ekki skynsamlegt að gera ekki neitt. Þau áform að leggja til slit og uppgjör ÍL-sjóðs draga úr óvissu gagnvart öllum þeim sem hlut eiga að máli, hvort sem það eru kröfuhafar, ríkissjóður eða almenningur í landinu. Það er ábyrgðarhluti stjórnvalda gagnvart skattgreiðendum, fólkinu í landinu, að uppgjör sjóðsins verði ekki meira íþyngjandi en tilefni er til af því að nóg er jú þegar um. vegna er afskaplega mikilvægt, eins og hæstv. ráðherra kom inn á áðan, að reynt verði til þrautar að ná samningum þannig að enginn beri skarðan hlut frá borði. Að lokum vil ég segja hér í minni fyrri ræðu, því að hér er spurt um trúverðugleika ríkissjóðs á fjármálamörkuðum, að það er einmitt mikilvægt að eyða óvissu og taka á málinu núna. Það kemur til með að auka tiltrú á hagstjórn hér á landi frekar en að draga úr henni.

uppgjörið á Íbúðalánasjóði, verði ekki meira íþyngjandi fyrir almenning en þörf krefur. Þar þarf auðvitað að taka tillit til allra sjónarmiða. Það þarf að taka tillit til áhrifanna á langtímafjármögnunarkostnað og fjármögnunartækifæri okkar. Það þarf að taka tillit til mögulegrar bótaskyldu. Og það þarf að taka tillit til hagsmuna þess stóra hluta almennings sem á töluvert mikið undir

fáir hafa reynst ríkissjóði verri vinir síðastliðin ár en akkúrat hæstv. ráðherra, formaður Sjálfstæðisflokksins, þegar litið er til stöðu ríkissjóðs og þeirrar gegndarlausu útgjaldaaukningar sem þar hefur verið.

að hagur almennings verði látinn ráða en ekki sérhagsmunir þegar kemur að ákvarðanatöku stjórnvalda er eitthvað líka skrýtið við það að sérhagsmunirnir sem hæstv. ráðherra finnur til að standa gegn skuli vera íslenskir lífeyrissjóðir. Það er einfaldlega allt á hvolfi í þessu máli. Að því sögðu þá þarf að leysa þetta. Ljósglætan í máli hæstv. ráðherra er áherslan á að ná samningum um þetta mál, vegna þess að hvaðan sem við komum og hvaða réttmætu áhyggjur við höfum af stöðu mála (Forseti hringir.) þá verðum við að muna að hagsmunirnir sem eru undir

Virðulegi forseti. Fjármálakerfið gegnir þjóðhagslega mikilvægu hlutverki. Það er brýnt að standa vörð um traustan og heilbrigðan fjármálamarkað með góðu regluverki og virku eftirliti. Það sem fer verst með fjármálastöðugleika er óvissa. Það skiptir máli fyrir þjóðarbúið að eyða óvissunni hvað ÍL-sjóðinn varðar. Ég hef verið á milli steins og sleggju í þessu máli. Ég hef setið beggja megin borðs og ég skil mjög vel báðar hliðar. Ég hef sagt það áður hér á Alþingi að allir kostir í þessari stöðu eru vondir.

En þegar ég veg og met málið í heild þá er ég þeirrar skoðunar að það eigi að leita allra leiða til að ná samningum við lífeyrissjóðina. Það er skylda okkar allra gagnvart íbúum þessa lands að leita allra leiða til lausnar. Með samningum myndu lífeyrissjóðirnir sýna samfélagslega ábyrgð og koma í veg fyrir að þessum gríðarlegu fjármunum verði velt yfir á framtíðarkynslóðir. Mér finnst við stinga hausnum í sandinn ef við ætlum að senda komandi kynslóðum reikninginn fyrir þessum Svarta-Pétri sem stjórnmálamenn bjuggu til. Ég vil standa vörð um framtíðarkynslóðir og er alin upp við það að gera betur í dag en í gær og gera hlutina frekar í dag en á morgun. Ég treysti lífeyrissjóðunum algerlega til að ávaxta það fé sem fengist við uppgjör á sjóðnum og þannig yrði alls óvíst að tap þeirra verði eitthvað sérstakt til lengri tíma litið. Ég vil því hvetja og brýna hæstv. fjármálaráðherra sem og lífeyrissjóðina til að leita allra leiða til að ljúka þessu máli til hagsbóta fyrir þjóðina. Það var okkur dýrkeypt að Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn færu saman í ríkisstjórn árið 2003. Sjálfstæðisflokkurinn vildi halda völdum og studdi Framsókn í húsnæðismálum með stórkostlegum afleik. Einn af þeim sem samþykkti afleikinn í þingsal árið 2004 var hæstv. fjármálaráðherra. Sömu flokkar höfðu skömmu áður einkavætt bankakerfið sem hrundi í október 2008 með tilheyrandi verðbólgu, gengisfalli, atvinnumissi, kaupmáttarrýrnun, eignatilfærslu og miklu tjóni fyrir almenning. Umræðan hér í dag er um traust og trúverðugleika íslenska ríkisins á fjármálamörkuðum. Því fylgir traust og trúverðugleiki hæstv. fjármálaráðherra — og hvernig er því háttað? Í fyrsta lagi skulum við líta tíu ár aftur í tímann. Í skýrslu rannsóknarnefndar um Íbúðalánasjóð, sem birt var sumarið 2013, segir skýrt um afleikinn, með leyfi forseta: „Þessi vegferð endaði illa og varð þjóðinni dýrkeypt.“ Árið 2013 lá þetta allt fyrir en hæstv. fjármálaráðherra svaf á verðinum. Í öðru lagi liggur fyrir lögfræðiálit sem segir að áform ráðherrans í þessu máli séu brot á einkaréttarákvæði stjórnarskrárinnar. Ekki eykur það traustið á ráðherranum eða fyrirætlunum hans. Í þriðja lagi er talað um að áform þessa sama ráðherra muni leiða til afar kostnaðarsamra dómsmála á hendur ríkisins, sem sagt á hendur almennings. Í fjórða lagi segja allir lífeyrissjóðirnir að áform ráðherrans muni leiða til tugmilljarða króna tjóns fyrir almenning í landinu vegna tapaða lífeyrisréttinda. Og meðal vondu kröfuhafanna, sem hæstv. fjármálaráðherra talar hér um, er Styrktarsjóður hjartveikra barna. Sá ráðherra sem nú þarf að svara umboðsmanni Alþingis vegna sölu á hlut í Íslandsbanka til útvalinna leggur til að íslenska ríkið gangi á bak orða sinna og standi ekki við gerða samninga. Það mun augljóslega draga úr trausti og trúverðugleika íslenska ríkisins. Fleiri orð um traust og trúverðugleika hæstv. fjármálaráðherra eru óþörf.

Mig langar hér í lokin og örstutt að fá að koma inn á breytt umhverfi vegna vaxtahækkana. Frá því að fyrstu hugmyndir hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra komu fram um slit á ÍL-sjóði hefur vaxtaumhverfi tekið talsverðum breytingum.

Þegar hér voru lægri vextir þurfti ríkið að borga meira með ÍL-sjóðnum en væntanlega hefur orðið viðsnúningur á því síðustu mánuði. Þá væri áhugavert að vita hvort þetta atriði hefði verið skoðað sérstaklega.

Nú virðist fjármálaráðherra telja sig hafa fundið leið til að gera upp skuldir sjóðsins miðað við núverandi stöðu þeirra og komast hjá því að greiða kröfuhöfum Íbúðalánasjóðs bætur fyrir framtíðarvaxtatap, sem í daglegu kalla í daglegu tali

Skilyrðin um uppgreiðslugjald eru verulega íþyngjandi fyrir neytendur og algerlega úr takti við nútímabankaviðskipti. Í raun má alveg halda því fram að þau verði að teljast óréttmætir skilmálar í samningi þar sem þau eru algerlega án nokkurra takmarkana. Þannig eru dæmi um að Íbúðalánasjóður hafi krafist hartnær 20% af eftirstöðvum lánsins í uppgreiðslugjald. Það má færa sterk rök fyrir því að það séu órjúfanleg tengsl á milli uppgreiðslugjalda í samningum og stofnunarinnar Íbúðalánasjóðs og að þegar sú stofnun er ekki lengur til og lánin seld öðrum falli þessi ákvæði sjálfkrafa niður, enda er Íbúðalánasjóður eina lánastofnunin sem hefur ótakmörkuð uppgreiðslugjöld í sínum samningum með þeim hætti sem hér um ræðir. Hér væri ekki um samningsbrot að ræða. Þessi uppgreiðslugjöld eru algerlega úr takti við nútímabankaviðskipti og verulega íþyngjandi og jafnvel skaðleg neytendum, ekki síst á tímum þar sem bæði fjármálaráðherra og seðlabankastjóri benda fólki ítrekað á að það geti skuldbreytt lánum sínum ef á þarf að halda til að minnka annaðhvort greiðslubyrði eða áhrif verðbólgunnar. Þarna er hópur fólks sem hefur ekki átt möguleika á því. Verði lánasöfnin seld, eins og ég tel líklegt, þarf því að gæta að þessu í samningum við kröfuhafa. Ég vil því beina því til ráðherra að beita sér fyrir því að verði lánasöfnin seld verði þessir skilmálar um uppgreiðslugjöld felldir brott í samræmi við það sem fjármálaráðherra telur að eigi að gilda fyrir ríkissjóð. Það lítur mjög einkennilega út ef ríkið getur komið sér undan uppgreiðslugjaldi gagnvart sínum kröfuhöfum án þess að tryggja að það sama gildi um neytendur gagnvart þeirra kröfuhöfum. Þá fyrst væri sjálfsköpuðum uppgreiðsluvanda vanda sjóðsins velt yfir á saklausa neytendur af fullum þunga.

Það er áhugavert að pæla í því af hverju þessi lán voru ekki uppgreiðanleg alla leið. Hverjar eru forsendurnar fyrir því? Hver er ástæðan þar á bak við? Það hefur ekki komið fram. Það hefur enginn náð að finna út nákvæmlega hvað það var, en það eru nokkrir möguleikar.

eftirsóknarverðari fyrir erlenda fjárfesta virðast unnar að einhverju leyti í samvinnu við þá sem hlut áttu að samningu minnisblaðsins. Óskir erlendra fjárfesta um uppgjörshæfi bréfanna og stærð flokka komu fram um síðustu aldamót.“ Þarna eru sem sagt ákveðnar kröfur frá erlendum fjárfestum. Þetta þarf að vera álitleg og örugg fjárfesting, sem hún er miðað við þessa skilmála. Þar er komin möguleg ástæða fyrir því að það var tekin pólitísk ákvörðun um að hafa ekki uppgreiðsluákvæði alla leiðina í þessu máli.

merkilegt nokk. Hins vegar eru það síðan lífeyrissjóðirnir og ávöxtunarkrafa þeirra, 3,5% ávöxtunarkrafa, til að standa undir þeim skuldbindingum sem þar eru á bak við. Eftir hrunið var tekið eitt hæsta lán með hæstu vaxtaprósentu hjá lífeyrissjóðunum, einfaldlega til þess að verja lífeyri fólks. Eftir stöndum við, eftir öll þessi mistök og eftir þessa ákvörðun um að hafa þessar skuldir ekki uppgreiðanlegar, og það á einhver að taka ábyrgð. Það á einhver að viðurkenna: Já, þetta var okkar vandamál. Við tókum þessa ábyrgð. Við ætlum að taka pólitíska ábyrgð á því að þetta mun kosta ríkissjóð marga, marga milljarða. Við erum í því ástandi

Eins og fram hefur komið telja stjórnvöld sig vera að uppfylla að fullu þá skilmála sem skuldabréfin kveða á um og um það stendur einmitt styrinn. Kröfuhafar, lífeyrissjóðirnir íslensku, telja stefnu stjórnvalda fela í sér tugmilljarða tjón þótt ekki liggi fyrir hvert mögulegt tap kunni að vera. Ég vil segja um þennan málflutning að tjónið, möguleg eignaskerðing kröfuhafa, kemur svo sem ekki til vegna áforma stjórnvalda nú. Hún kemur til vegna yfirvofandi gjaldþrots ÍL-sjóðs. Það steytir því á skilningi milli ríkisins annars vegar og lífeyrissjóðanna hins vegar á því hver ábyrgð ríkisins er vegna skilmála skuldabréfanna. En það er líka mikilvægt fyrir okkur sem hér erum að hafa það í huga að við erum hér að lágmarka áhættu ríkissjóðs fyrir hönd samfélagsins alls. Það er okkar hlutverk. Ég get tekið undir margt af því sem komið hefur fram hérna í dag, t.d. það að lánin hafi ekki verið með uppgreiðsluákvæði. Þetta var ekki gott fyrirkomulag sem átti sér stað fyrir 20 árum. En lífeyrissjóðirnir hafa líka fjölmörg tækifæri til að fjárfesta til að tryggja hag sinna umbjóðenda til framtíðar. Sem betur fer eru færin mörg hér á landi. Ég tel mikilvægt að við finnum leið til að sætta sjónarmið í þessu máli eins og svo margir aðrir. En þegar og ef málið sem birt hefur verið í samráðsgátt stjórnvalda kemur til þingsins þá fáum við einmitt tækifæri til að takast á um þau sjónarmið sem hafa verið viðruð hér í dag

að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn spyrji spurninga um næstu skref stjórnvalda. Sumir stjórnarliðar tala hér um mikilvægi þess að eyða óvissu. Það má kalla það að standa ekki við gerða samninga að eyða óvissu. Það má kalla það að láta almenning taka reikninginn að eyða óvissu. Það eyðir vissulega óvissu. Það eyðir hins vegar líka trausti og það eyðir trúverðugleika og það mun kosta framtíðarskattgreiðendur á Íslandi. Það mun kosta þegar það liggur fyrir að skuldbindingar við íslensk stjórnvöld eru ekki pappírsins virði, eru afnumdar með lögum. Hver vill eiga viðskipti við þannig stjórnvöld? Það mun kosta, hvort sem við horfum á lífeyrissjóðina sjálfa, fólkið í landinu eða ríkissjóð. Þessi leið mun líka kosta ríkissjóð, ekki bara þá lífeyrisþega sem hér eru undir heldur mun það kosta almenning allan á Íslandi að fara fram með þessum hætti. Pólitísk hugmyndafræði kennitöluflakkarans hefur afleiðingar. Ég hvet hæstv. ráðherra til að sýna nú ábyrgð og sýna nú skynsemi og leiða málið til lykta í gegnum samtal í stað þess að fara fram með hótunum um lagasetningu í stríði við eignarréttarákvæði stjórnarskrár.

og hins vegar eru menn að gefa sér að hægt sé að leggja fram á þinginu frumvarp sem hrifsi þennan rétt af fólki. Ef það er svo að allar þessar kröfur eru svona vel varðar af stjórnarskrá og öðrum lögum þá verða þær ekki teknar af þeim sem halda á kröfunum

Ég verð líka svona til gamans geta þess að mér hefur þótt áhugavert að hlusta á suma koma hér í umræðuna með algjörlega gagnslaust innlegg. Ég fékk sendan til mín svona lítinn myndastubb úr teiknimynd þar sem mikil ofurhetja kemur, ofurhetjan var Kapteinn eftiráhyggjunnar. Það brennur hús og það eru slökkviliðsmenn að störfum en þeir ráða ekki við eldinn. En hérna kemur ofurhetjan og lendir hjá þeim og þeir halda málinu sé reddað en það eina sem hann hefur til málanna að leggja er það sem hefði átt að gera til þess að eldurinn myndi ekki fara af stað. Nú er bara staðan sú að í ÍL-sjóður á ekki fyrir skuldbindingum. Þá þýðir ekkert að tala um það sem gerðist 2004. Við erum hér að ræða um það hvaða leiðir við viljum fara, hverjar eru bestar fyrir ríkissjóð og þar með fyrir fólkið í landinu. Ég er með þann málstað að það sé sanngjarnt að lög og skilmálar sem um málið gilda ráði niðurstöðunni og að við tökum skipulega á þessu máli og leiðum það til lykta með skipulegum hætti þannig að það sé best fyrir alla. Það liggur ekkert fyrir um mögulegt tjón þeirra sem myndu fá þannig fullnaðaruppgjör af hálfu ríkisins. Það verður ekki ráðið í það fyrr en eftir mörg, mörg ár

Það stendur ekki annað til en að ríkissjóður standi við skuldbindingar sínar og við eigum alltaf að gera það sem við höfum lofað, ekki meira.

og